Herra forseti. Á árlegum lista Transparency International sem mælir spillingu fellur Ísland um sex sæti, er nú í 17. sæti og langneðst Norðurlandanna sem raða sér í efstu sætin. Í skýrslunni segir að spilling sé illvíg meinsemd sem ógni lýðræðinu. Það sýni rannsóknir með óyggjandi hætti. Spilling ógni grundvallarréttindum, tækifærum og lífsgæðum fólks og grafi undan trausti í samfélaginu og gagnvart stjórnvöldum, stofnunum framkvæmdarvaldsins, löggjafarvaldsins og dómsvaldsins. Meðal skýringa nefnir skýrslan bankahrunið, fjármálavafstur stjórnmálamanna í Panama-skjölunum og nú síðast Samherjamálið, einnig að spilling nái til opinberra aðila. Lái mér enginn þó að hugurinn reiki örstutt að Landsréttarmálinu. Þótt spilling eigi aldrei að viðgangast er kannski ekki hægt að koma alveg í veg fyrir að fyrirtæki og einstaklingar víki af vegi dyggðarinnar í viðskiptum en þá kemur einmitt að hlutverki stjórnvalda, að lög og skilaboð stjórnvalda séu skýr. Öllum sé ljóst að hart verði tekið á hvers kyns bellibrögðum og fjárveitingar til nauðsynlegra eftirlitsstofnana, m.a. umboðsmanns Alþingis, skattrannsóknarstjóra, saksóknara, séu ekki skornar við nögl. Í því samhengi, herra forseti, eru orð ráðherra mjög dýr. Hæstv. fjármálaráðherra hefur áður svarað mér að hann hafi ekki áhyggjur af spillingu á Íslandi og í íslensku viðskiptalífi, bæði í kjölfar þess að Ísland lenti á gráum lista og þegar Samherjaskjölin birtust. Það eru út af fyrir sig mjög skýr skilaboð. Hann virðist líta á mál sem koma upp sem tilfallandi en ekki kerfisvanda sem stjórnvöld eigi að taka á.

af spillingu á Íslandi, sé nú heldur léttvæg. Að kalla það mál spillingu í Landsréttarmálinu öll gögn eru opin, þegar Alþingi kemur að málinu og tekur síðustu ákvörðunina, þegar embættismenn mæta fyrir nefndasvið og færa rök fyrir tillögu ráðherrans, þegar hér í þingsal eru greidd atkvæði fyrir opnum tjöldum. Að kalla afgreiðslu slíkra mála spillingu er auðvitað með miklum ólíkindum. Hérna skiptir dálítið máli hvort menn kjósa að líta svo á að glasið sé hálftómt eða að það sé hálffullt. við skoðum þessa niðurstöðu með aðeins jákvæðara hugarfari en hv. þingmanni virðist vera tamt að gera, þá má sjá að Ísland skipar sér í flokk með þeim þjóðum í heiminum þar sem spilling er minnst. En vilji menn En vilji menn hins vegar leggja einhverja aðra mælistiku á það mál og skoða í hvaða hópi við erum ekki er jú hægt að draga það fram að á þennan mælikvarða, sem er ekkert algildur mælikvarði eða fullkominn á nokkurn hátt, skorum við ekki jafn hátt og Norðurlöndin. Mér finnst sjálfsagt að velta því upp hvað við getum gert til þess að bregðast við þeirri stöðu. Eitt af því sem er áberandi í skýrslu sem þessari, og það sama á við um GRECO-úttektir, er að það eru ekki endilega dæmin um spillingarmál sem menn hafa í höndunum, heldur tilfinningin fyrir því að einhvers staðar grasseri spilling, einhver svona óljós tilfinning. Oft gerist það nú þegar formenn í stjórnmálaflokkum koma upp og tala einmitt inn í þá tilfinningu,

og dæmin sem ég nefndi eru nefnilega alls ekki léttvæg. Ég nefndi bankahrun. Ég nefndi óeðlilegt fjármálavafstur stjórnmálamanna í tengslum við Panama-skjölin og ég nefndi Samherjaskjölin.

Við erum komin dálítið langt frá kjarna máls þegar við erum farin að skiptast á skoðunum um niðurstöður skoðanakannana. Eða ættum við kannski að velta því fyrir okkur hér, myndi það skila okkur eitthvað fram veginn í þágu þjóðarinnar, hvers vegna

Aðalatriðið er að við stöndum við það sem sagt hefur verið í bankasölumálinu, að fylgja opnu og gagnsæju ferli þar sem enginn er að flýta sér. Við stígum varfærin skref

og hæst allra ríkja innan Evrópska efnahagssvæðisins. Flest Norðurlöndin eru með 0,5% verðbólgu, nema Noregur er með 1,5% verðbólgu og norska krónan ekki tengd við evruna. Ferðaþjónustulöndin í Suður-Evrópu eru við eða undir 0% verðbólgu. Krónan er því enn og aftur að valda verðbólgu hér heima við. Tilraunir Seðlabankans til að stöðva fall krónunnar hafa komið í veg fyrir að Seðlabankinn hafi getað prentað peninga eins og allir seðlabankar eru að gera núna. Það leiðir til lakari lánskjara fyrir ríkissjóð og skerðir svigrúm íslenskra stjórnvalda til mótvægisaðgerða. Geta ríkisins til skuldsetningar er háð umfangi skulda og líka vaxtastigi. En hvers vegna er verðbólga meiri hér en annars staðar? Samdráttur er mikill og það er mikill slaki í framleiðslu svo að verðbólguþrýstingur ætti í rauninni ekki að vera til staðar. Svarið er að mínu mati enn og aftur krónan. Þetta verðbólguskot er enn ein áminningin um hve vitaónýt íslenska krónan er, hve djúpstæð vandamál hún skapar á endanum fyrir heimilin og fyrir fyrirtækin til skemmri en líka til lengri tíma. Síðustu verðbólgutölur sýna 4,3–4,7% verðbólgu. Hvers vegna var ekki gripið til aðgerða í tæka tíð? Í öðru lagi: Hyggjast stjórnvöld bregðast við núna eða ætla þau að láta sér nægja að vona það besta? Og í þriðja lagi:

Það má skilja á máli hv. þingmanns að það sé eftirsóknarvert að vera í hagkerfi þar sem verðbólgan er 0,5%. Ég lít á það sem sjúkleikamerki að það sé eftirsóknarvert að búa á gjaldmiðilssvæði þar sem Seðlabankinn, í þessu tilviki Evrópski seðlabankinn, hefur lofað að kaupa 70% af öllum ríkisútgefnum pappírum á næstunni — 70%. Ég lít á það sem mikið sjúkleikamerki að það séu ekki væntingar um vöxt. En það verður hverjum að sýnast sitt um þetta.

Ég ætla ekki að kvarta undan því að menn spyrji spurninga sem varða verðbólguna. Ég held hins vegar að hv. þingmaður hafi komist að rangri niðurstöðu um að það sé gjaldmiðlinum að kenna. Spyrjum okkur að því hvað er undirliggjandi. Þetta eru allt mælanlegar stærðir. Hvers vegna skyldi vöruverð vera að hækka eilítið á Íslandi? Gæti verið að það hafi eitthvað með launaþróun í landinu að gera? Gæti verið að það kunni að smitast út í verðbólgu þegar Ísland, eitt þeirra ríkja sem hv. þingmaður tiltekur í samanburði sínum, hækkar laun verulega í kreppunni? Kann að vera að það smitist smám saman út í álagningu í þjónustu og í vörukaupum og annars staðar? Ég held að það sé nú bara þannig. Mestu skiptir samt sem áður í augnablikinu að verðbólguvæntingar á markaði eru um að þetta sé lítið skot sem gangi til baka. Horft fram á við gerir allur markaðurinn á Íslandi ráð fyrir því að Seðlabankanum gangi vel að ná tökum á verðbólgustiginu og að verðbólga fari lækkandi á komandi misserum.

Er ekki tími til kominn, líka fyrir aðila vinnumarkaðarins í samvinnu við stjórnvöld, að fara að ræða gjaldmiðilinn okkar, eins og ég gat um áðan, fílinn í herberginu? Getur verið að launaþróunin sé með þessum hætti hér heima af því að við erum með þennan gjaldmiðil?

í kreppu með fall í þjóðartekjum, eins og allar aðrar þjóðir í Evrópu, með verðbólgu. Við vitum alveg hvaða áhrif verðbólgan hefur til lengri tíma fyrir heimilin og fyrirtækin. Reikningurinn á krónunni er alltaf sendur á íslensku heimilin, á fyrirtækin.

Þegar við lítum til baka til undanfarinna ára, og skoðum reyndar síðasta ár líka, þá er íslenska krónan að gera nákvæmlega það sem við viljum að gjaldmiðillinn okkar geri í efnahagssveiflu. Hún gefur eftir til að skapa svigrúm og bæta samkeppnishæfnina og styrkist eins og hún gerði hér á árum þegar ferðaþjónustan var í hámarki. Það hafði tilætluð áhrif

Það sem ég var að vísa til varðandi verðbólguna er að hv. þingmaður virðist telja eftirsóknarvert að hafa enga verðbólgu. Það er mikill misskilningur. Við erum með sérstakt verðbólgumarkmið um 2,5%. Það væri heilbrigðismerki að við næðum að vera í kringum verðbólgumarkmiðið. Það er skrifað í lög og það er algjört grundvallaratriði að menn skilji að það er betra að vera við 2,5% en að vera í

Að mati meiri hlutans er rétt að taka tillit til sjónarmiða um algilda hönnun þegar teknar eru ákvarðanir um úthlutanir úr sjóðnum og að lögð sé áhersla á aðgengi fyrir alla eftir fremsta megni.

Mér finnst þessi krafa sjálfsögð. Ég hef lagt áherslu á þetta í þeim breytingum sem við höfum lagt fram. Þessi samantekt er bara þessi stóra mynd og uppbygging, með tilliti til þeirra fjármuna sem hafa farið í verkefnin. En þetta er fín ábending og það hefði kostað lítið

Herra forseti. Hér er spurning um framkvæmdasjóðinn og með hvaða hætti það er rætt um aðgengi fyrir fatlað fólk á þeim áfangastöðum sem hafa fengið fjármuni úr sjóðnum. Í umsóknarferli er sérstaklega bent á þá samantekt sem hefur verið unnin hvað varðar aðgengi fyrir alla og það er lögð áhersla á það. Við höfum lagt okkur fram um að auka skilning á því. Þetta er áhersla en það má vissulega, og ég er algjörlega á þeirri skoðun, halda betur á lofti þeirri áherslu og þeirri sjálfsögðu kröfu að þegar verið er að byggja upp áfangastaði fyrir alls konar ferðamenn, hvort sem þeir eru íslenskir eða útlenskir eða fólk með fötlun eða ekki, sé litið til þess að það sé aðgengi fyrir alla.

til þess að við getum komið þessum málum í sæmilegt horf. En í örstuttu máli þá er hann í raun eins konar bókhaldsstærð í ríkisfjármálunum. Það sem hefur reynt á í sögunni er það hversu miklar fjárheimildir eru veittar í fjárlögum hvers árs til þess að standa straum af þessum framkvæmdum. Eftir því sem fjárheimildir eru hærri, þeim mun meiri eru áhrifin á niðurstöðu fjárlaga hvers árs. Það sem mér finnst ekki hafa verið í lagi, og ég vona að ég hafi verið nægilega skýr með það, er að í raun var var aldrei í sögunni frá 1997 allt það fjármagn veitt til framkvæmda á hverju ári sem innheimt var með þessu sérstaka gjaldi.

Eftir þá atburði sem hv. þingmaður vísaði til var farið ofan í saumana á þessari stöðu og við opinberuðum upplýsingar aftur í tímann um þetta, en stigum síðan stærsta skrefið sem stigið hefur verið á seinni árum í nýrri fjármálaáætlun þar sem við erum að stórauka framkvæmdastigið. Við tókum þetta með í það sem við höfum kallað innviðauppbyggingarátak eða fjárfestingarátak stjórnvalda og erum sem sagt núna að vinna að tíu ára áætlun þar sem öllum þessum helstu stóru verkefnum verður sinnt. Á því tímabili á ekki að vera neinn vafi á því að það sem lagt er á fasteignaeigendur í landinu mun skila sér í þessa uppbyggingu. Ég vil því meina að við höfum svarað myndarlega ákalli um að gera bragarbót hér.

og vitandi hvað var í honum á sínum tíma og hvað á að hafa verið í honum þegar fjármálaráðuneytið tók hann yfir þá verð ég að fara fram á að það verði ekki bara það sem greitt er í hann á hverju ári sem komi til þessara framkvæmda heldur einnig það sem upp hafði safnast á þessum tíma.

Virðulegi forseti. Ég bara ítreka það sem ég sagði áður, að þetta eru í raun og veru bókhaldsstærðir og útreikningar í ríkisfjármálum, hvar peningarnir liggja. Þetta er eins og við ættum 100 tonn af sykri og og segðum að við værum í stanslausum skorti, værum að baka svo mikið af kökum að við værum í stanslausum skorti. Við þyrftum að taka að láni sykur frá útlöndum til að halda áfram að baka. Þá segja menn: Ja, það er sykur þarna í hornunum sem dugar í kökuna sem ég ætla að láta gera að þessu sinni.

Smám saman hefur fólk komist heim aftur en ekki í öryggi. Það var búið að vara við möguleika á skriðu í mörg ár. Seyðfirðingar höfðu verið fullvissaður um að ef hætta væri fyrir hendi yrði bæjarbúum gert viðvart til að hægt væri að rýma. En þegar á hólminn var komið fóru viðvörunarbjöllurnar hins vegar Veðurstofan viðurkenndi vanmat á aðstæðum, kannski skiljanlegt vanmat. En er það afsakanlegt vanmat? Kannski, af því að það fór ekki verr en það gerði, en kannski ekki, af því að þetta voru fordæmalausar aðstæður. Það er nefnilega málið með fordæmalausar aðstæður að það er erfitt að gera sér grein fyrir því hvað þurfi að gera en það á ekki að koma í veg fyrir að við reynum. Við þurfum að gera okkur grein fyrir því að um fordæmalausar aðstæður sé að ræða til að við byrjum að íhuga hvernig við getum glímt við þær. Þar komum við að aðkomu Alþingis og ríkisstjórnar. Daginn eftir að skriðan féll afgreiddi Alþingi fjárlög. Þingmenn voru sannfærðir um að nægilegt fjármagn væri í neyðarsjóði til að takast á við hamfarirnar.

Fram undan er ekki bara hreinsunarstarf á Seyðisfirði, það eru svæði sem eru ekki örugg, fólk sem býr á þeim svæðum, fólk sem hefur ekki fengið svör og hefur ekki enn flutt til síns heima. Óöryggið er of mikið, áfallið er of mikið. Því vil ég spyrja ráðherra einfaldrar spurningar: Hvaða svör höfum við til að skapa öryggi? Þetta er sannarlega alvarlegt ástand sem hv. þingmaður lýsir hér og ríkisstjórnin hefur í nokkur skipti frá því að þessir atburðir áttu sér stað verið með málið á dagskrá. Þar er leitast við að veita heildaryfirsýn yfir stöðuna. Á endanum verður þetta samstarfsverkefni heimafólks,

samhliða því að allt sjáanlegt tjón hefur verið metið, er að komast að niðurstöðu til lengri tíma um þá hluta byggðarinnar sem kunna að vera á hættusvæði. Þetta held ég að sé stærsta

auðvitað geta gert sínar áætlanir og það skiljum við öll mjög vel. Það að eyða óvissu er eitthvað sem ríkisstjórnin getur gert, eitthvað sem Alþingi getur gert. Ef spurningin er enn þá hvort óhætt sé að búa á ákveðnum svæðum á Seyðisfirði þá getum við svarað því hvað gerist ef svo er ekki.

Það eru svona einfaldar spurningar sem við þurfum að svara betur. Þetta á ekki bara við um áfallið á Seyðisfirði. Þetta á líka við um faraldurinn. Þar er sama spurning til staðar: Hvað gerist næst? Svörin mættu einfaldlega vera meiri.

Í augnablikinu er verið að vinna að rannsóknum og úttekt á svæðinu til að hægt sé að draga þessar línur, hvar hættusvæðið liggur eða hvernig það er afmarkað. Þegar sú niðurstaða er fengin verður það ekki ríkisstjórnarinnar að ákveða hvar fólk kemur sér fyrir, þá kemur einfaldlega upp sú staða að það reynir á þær tryggingar sem eru fyrir hendi, og þær eru sannarlega fyrir hendi, sem geta staðið straum af flutningi og uppbyggingu á nýjum stað. Það verður á endanum að vera val, bæði sveitarfélagsins, hvar það á að verða, og fólksins sem á í hlut, hvort og hvar það vill koma sér fyrir og hvernig. Þess vegna sagði ég hér í upphafi: Þetta er eitt risastórt samstarfsverkefni þar sem já, ríkið verður að vera með svörin fyrir sitt leyti.

Ég vil þakka hæstv. ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra fyrir að eiga orðastað við mig í þessari sérstöku umræðu um stöðu stóriðjunnar. Það hefur varla farið fram hjá neinum sú óvissa sem mörg þeirra fyrirtækja sem skilgreind eru sem stóriðjufyrirtæki eða orkufrekur iðnaður hafa búið við undanfarin misseri. Heimsmarkaðsverð hefur leikið sum þeirra grátt og óvissa sem snýr að endurnýjun raforkusamninga hefur gert öðrum erfitt fyrir.

Mér hefur þótt sá tónn sem mætir þessum burðarfyrirtækjum á hverju svæði vera æði neikvæður um langa hríð. Hópar sem margir hverjir hafa lítinn skilning á verðmætasköpun hafa gengið fram með þeim hætti að augljóst er að þeir vilja fyrirtækin, hið minnsta sum þeirra, í burt. Þar tel ég að stjórnvöld verði að gæta þess vel að bæta ekki í. Auðvitað er hinum ýmsu félagasamtökum og einstaklingum frjálst að hafa allt á hornum sér gagnvart þessum mikilvægustu orkukaupendum landsins. En þegar skilaboð stjórnvalda virðast á löngum köflum vera þau að stuðningur við slíka starfsemi sé horfinn þá versnar í því. Ef við förum hringinn í kringum landið og byrjum í Norðvesturkjördæmi þar sem við höfum járnblendiverksmiðjuna á Grundartanga og Norðurál, færum okkur svo yfir í Norðausturkjördæmi þar sem við höfum PCC á Bakka og Fjarðarál, og svo áfram yfir í Kragann þar sem við höfum álverið í Straumsvík, má öllum vera ljóst hvers lags kjarnafyrirtæki þetta eru á hverju svæði, bæði þau sjálf og síðan öll þau afleiddu störf sem starfseminni fylgja á hverjum stað. Þau eru jafnframt ófá framúrskarandi fyrirtækin sem hafa orðið til í tengslum við að þjónusta þessi mikilvægu fyrirtæki. Blikur hafa verið á lofti um langa hríð hvað sum þessara mikilvægu fyrirtækja varðar. Niðurstaða íbúakosningar í Hafnarfirði var verulegt áfall hvað rekstrarskilyrði álversins í Straumsvík varðar. Þróun á heimsmarkaðsverði hefur haft verulega neikvæð áhrif á PCC á Bakka þó að nú standi vonir til að starfsemi geti hafist þar aftur. Undanfarið hafa þó mestar fréttir borist af því að fyrirtækin kveinki sér undan uppfærðum raforkusölusamningum. Ekki ætla ég að standa hér og halda því fram að raforka skuli afhent fyrirtækjunum á útsöluprís en ýmislegt sem skilar sér til fjölmiðla, og þá hefur maður eftir föngum reynt að sigta út strategísk samningaútspil beggja aðila, bendir bendir til þess að með heldur ákveðnum hætti sé gengið fram hvað það varðar að ná fram verðhækkunum í raforkusölusamningum eða viðhalda ósjálfbæru verði. Ég hef verið þeirrar skoðunar að okkar mesta framlag til loftslagsmála á heimsvísu hafi verið framleiðsla á umhverfisvænasta áli í heimi. Ég fullyrði að ekki er til grænna ál í heiminum en það sem er framleitt hér á landi með endurnýjanlegri orku.

Álverin eru þá gjarnan nefnd til sögunnar, en staðreyndin er sú að þau eru með hvað lægsta kolefnisfótspor álfyrirtækja í heiminum. Ef Ísland hættir að framleiða ál og sú framleiðsla færist til Kína þar sem raforka er að mestu unnin með kolum, mun losun í heiminum aukast um 10 milljón tonn af koltvísýringi árlega. Það er meira en tvöföldun á núverandi heildarlosun Íslands“. Mig langar að spyrja hæstv. ráðherra hvernig það horfir við ráðherranum út frá umhverfislegum sjónarmiðum heltist álver eins og það sem starfar í Straumsvík úr lestinni og framleiðslan færist til landa þar sem orkan er framleidd með óumhverfisvænni hætti, svo sem með kolabruna. Sem sagt: Telur ráðherra það vera til bóta í umhverfislegu tilliti leggist stóriðjustarfsemi niður hér á landi? Til viðbótar þessu langar mig að heyra sjónarmið hæstv. ráðherra varðandi það hverjar ráðherrann telur vera helstu ógnir við samkeppnisstöðu stóriðju á Íslandi í alþjóðlegu samhengi og hvaða leiðir ráðherrann telur vænlegastar til að bæta samkeppnisstöðu þeirra félaga sem hér starfa. Hefur ráðherrann áhyggjur af þeim takmörkunum á frekari orkuvinnslu sem birtast í málum ríkisstjórnarinnar um rammaáætlun og hálendisþjóðgarð sem umhverfisráðherra hefur nú lagt fram hér á þinginu? Og getur ráðherra upplýst um stöðu samninga á milli álversins í Straumsvík og Landsvirkjunar sem virtust vera á réttri leið undir lok síðasta árs en hefur verið hljótt um síðan?

og þess vegna er gott tilefni til að fara yfir þau mál. Í fyrsta lagi, varðandi ógnir við samkeppnisstöðu stóriðju á Íslandi þá var það, eins og við höfum rætt, niðurstaða óháðrar greiningar þýska fyrirtækisins Fraunhofer, sem ég óskaði eftir, að raforkukostnaður stóriðju á Íslandi skerðir almennt ekki samkeppnishæfni hennar gagnvart samanburðarlöndunum, sem í þessu tilviki voru Noregur, Þýskaland og Québec í Kanada. Þar var augljóslega ekki ráðist á garðinn þar sem hann er lægstur því að það eru þau lönd á Vesturlöndum þar sem stóriðja stendur einna best að vígi í alþjóðlegum samanburði. Þar höfum við verið og niðurstaðan er að við erum enn. Fram kemur í skýrslunni að raforkukostnaður stórnotenda á Íslandi er vissulega breytilegur eftir atvinnugreinum og tegund orkusamninga. Þegar spurt er um ógnir hlýtur raforkukostnaður að koma við sögu því að hann hefur eðli máls samkvæmt mikil áhrif á samkeppnishæfni stórnotanda. Sum fyrirtæki, bæði hér á landi og erlendis, búa við breytilegt raforkuverð á meðan önnur hafa samið um verð sem er meira niðurnjörvað. Breytilegt verð getur ýmist aukið eða minnkað samkeppnishæfni viðkomandi fyrirtækis í samanburði við önnur um lengri eða skemmri tíma. Breytingarnar eru þannig ýmist bölvun eða blessun, allt eftir atvikum. Við þurfum að halda vöku okkar og stuðla áfram að eins samkeppnishæfu umhverfi og mögulegt er til að tryggja að við getum áfram nýtt þau tækifæri sem felast í endurnýjanlegum orkuauðlindum. Í skýrslu Fraunhofer er t.d. bent á að við þurfum mögulega að huga betur að flutningskostnaði raforku. Unnið hefur verið að greiningu á tillögum til úrbóta á þeim þætti að undanförnu, sem ég stefni á að leggja fram sem mál á Alþingi á allra næstu vikum. Í öðru lagi, varðandi það hvort ég telji það vera til bóta í umhverfislegu tilliti að leggja stóriðjustarfsemi niður hér á landi, þá er svarið stutt og laggott: Nei, alls ekki. Ég tel að það væri alls ekki til bóta í umhverfislegu tilliti og tek undir þau orð sem hv. þingmaður vísaði til, orð forstjóra Landsvirkjunar frá því um áramótin. Að leggja niður grænorkudrifna stóriðju á Íslandi myndi að öðru óbreyttu auka hlutdeild kolaorku og annarra ósjálfbærra orkugjafa í framleiðslu á viðkomandi vörum þannig að það væri ekki framför. Það væri afturför í loftslagsmálum. Í þriðja lagi, varðandi áhyggjur af takmörkunum á frekari orkuvinnslu sem birtast í þingmálum um rammaáætlun og hálendisþjóðgarð og tengd mál, bæði rammaáætlun og útfærsla hálendisþjóðgarðs áhrif á framtíðarmöguleika í orkuvinnslu. Þess vegna segi ég að það er mjög mikilvægt að skoða þau mál vel frá öllum hliðum. Ég tel vissulega ekki að það stefni í eitthvert neyðarástand varðandi framboð á nýrri raforku, a.m.k. ekki að sinni, en það getur líka breyst hratt því að það eru möguleikar til staðar í nýtingarflokki rammaáætlunar auk þess sem nú hillir undir nýtt regluverk um meðferð vindorku sem getur breytt heilmiklu og ég bind miklar vonir við. En við þurfum að gæta okkar á því að binda ekki hendur okkar um of til framtíðar því að aukið framboð á raforku gegnir lykilhlutverki í nýrri atvinnusköpun á landsvísu og eins við að lækka raforkuverð og auka samkeppni á orkumarkaði. Við munum líka þurfa mikla orku ef við ætlum að gera alvöru úr því markmiði að vera fyrsta landið í heiminum sem útrýmir jarðefnaeldsneyti og skiptir bensíni og olíu alfarið út fyrir græna orku. Ég vil að við höfum það markmið. Þetta samhengi þarf því augljóslega að hafa í huga og skoða vel í þeirri umræðu sem fram undan er á Alþingi í vetur um rammaáætlun og hálendisþjóðgarð og tengd mál. Í fjórða lagi, um stöðu viðræðna á milli álversins í Straumsvík og Landsvirkjunar er það að segja að ráðuneytið eða stjórnvöld koma ekki að þeim viðræðum með beinum hætti, en samkvæmt þeim upplýsingum sem við höfum er virkt samtal og viðræður í gangi á milli aðila. Í fimmta lagi, varðandi áform um fjárfestingar hjá Norðuráli, þá höfum við fylgst vel með því máli. Þar er um spennandi áform að ræða sem verið hafa til skoðunar í allmörg ár og komist á dagskrá nokkrum sinnum. Ég ætla ekki að tala fyrir munn fyrirtækisins um hvar þau áform standa, en auðvitað vona ég að aðstæður leyfi að þau verði að veruleika. Ég tel í öllu falli að ekki sé hægt að segja að aðstæður á Íslandi hafi almennt verið fjandsamlegar fjárfestingum,

þá má það aldrei fara þannig að þetta snúist um annaðhvort það sem við nú höfum eða það sem við getum gripið. Þetta snýst um að fjölga eggjum í körfunni. Þetta snýst um að auka verðmætasköpun, fjölga störfum og breikka í raun þessa atvinnugrein.

Í því efni er engin spurning að landsmenn þurfa og eiga að krefjast eðlilegs verðs fyrir selda raforku. Þjóðarbúið þarf á því að halda. Stóriðjan hefur haft gríðarlega mikil áhrif á íslenskum vinnumarkaði og þannig stuðlað að festu og atvinnuöryggi hjá þúsundum einstaklinga, og víða haft úrslitaáhrif. Á öflugu athafnasvæði á Grundartanga eru afar mikilvæg fyrirtæki, bæði í þjóðhagslegu tilliti og fyrir atvinnulíf á suðurhluta Vesturlands. Áhyggjur eru hins vegar uppi um að starfsemi þessara fyrirtækja sé ekki tryggð til framtíðar vegna minnkandi samkeppnishæfni orkusækins iðnaðar. Á vegum Þróunarfélags Grundartanga er nú unnið hörðum höndum að ýmsum verkefnum í græna átt. Dæmi um það er nýting á glatvarma til uppsetningar á hitaveitu eða jafnvel í raforkuframleiðslu. Þarna geta því leynst ýmis mikilvæg svör við loftslagsvanda Íslands. Þetta gæti skapað fjölmörg störf með lítið umhverfisspor eða hitað upp allt að 15.000 hús. Með föngun kolefnis úr útblæstri verksmiðjanna og með framleiðslu á kolefnishlutlausu eldsneyti væri mögulegt að minnka kolefnisspor Íslands um

Herra forseti. Óhreinu börnin hennar Evu og stóriðjan eru oft nefnd í sömu andránni, að stóriðjan sé tímaskekkja og þurfi að víkja hið fyrsta. Gleymum því ekki að þessari mikilvægu starfsemi var komið á fót hér á sínum tíma með vilja stjórnvalda og jafnvel

Þróunarfélag Grundartanga bauð okkur í atvinnuveganefnd í heimsókn fyrir tveimur árum til að kynna starfsemi félagsins og fyrirtækja á svæðinu. Heimsóknin var mjög áhugaverð og fengum við kynningu á kynningu á þróunarfélaginu og Elkem á Íslandi og skoðuðum verksmiðju Norðuráls. Ég hef ekki verið talsmaður frekari stóriðju í landinu en tel að við eigum að gera sem mest verðmæti úr þeirri vinnslu sem til staðar er og þróa umhverfisvænar lausnir í orkunýtingu og fullvinna sem mest hráefni á staðnum. Það kom því ánægjulega á óvart í þeirri heimsókn hve margt áhugavert var að gerast í umhverfisvænum lausnum og orkunýtingu hjá þessum félögum.

Möguleg tækifæri eru fyrir ýmis sprotafyrirtæki til að nýta orkuna, svo sem í plastendurvinnslu, ylrækt, þörungaræktun, laxeldi á landi og hitaveituvæðingu á svæðinu. Þróunarfélag Grundartanga er félag sveitarfélaga á Vesturlandi, Faxaflóahafna og Reykjavíkurborgar. Það er því ánægjulegt að í kringum stóriðjuna eru að verða til fjölmörg umhverfisvæn verkefni sem ekki voru inni í myndinni hér áður fyrr,

Herra forseti. Fyrir hverjar einustu kosningar tala allir verðandi þingmenn um mikilvægi lítilla og meðalstórra fyrirtækja.

Samkeppnishæfni Íslands má ekki vera mæld út frá því hversu mikið við erum til í að beygja okkur og bugta fyrir alþjóðlegum stórfyrirtækjum og auðmönnum heldur út frá gæðum hagkerfisins og gæðum samfélagsins.

Stóriðja þarf kannski ekki endilega alltaf að vera slæm en tilvist hennar er til marks um skort á metnaði og skort á ímyndunarafli, innan stjórnmálanna sérstaklega, og við getum gert betur.

Virðulegi forseti. Ég þakka fyrir þessa umræðu um stöðu stóriðjunnar á Íslandi. Stóriðja er mikilvægur hluti af atvinnulífinu á Íslandi, eitt af eggjunum í körfunni. Stóriðjan er á sumum svæðum kjölfesta í atvinnulífi og þar með grunnur fjölbreyttrar atvinnustarfsemi lítilla og stórra fyrirtækja og samfélaga. Við tölum gjarnan um að við þurfum fleiri egg í körfuna til að styrkja íslenskt atvinnulíf og á sama hátt er mikilvægt að ekkert egg í körfunni brotni. Sjónarhorn framsögumanns á þessa umræðu er á samkeppnisstöðu stóriðjunnar og að mínu áliti skipta þar margir þættir máli: Það eru hráefnin, sem við getum litið á sem orku og súrál, og því er eðlilegt að umræðan hér beinist að orkunni. Markaðsaðstæður á hverjum tíma skipta máli. Svo eru það starfsmannamálin, bæði í innlendu og alþjóðlegu samhengi. Það skiptir máli að starfsaðstæður laði að sér fólk og að aðgangur að símenntun og allur aðbúnaður sé þannig að svo geti orðið. Síðan eru það umhverfismálin. Forskot íslenskrar stóriðju hefur falist í umhverfisþættinum og til framtíðar munu umhverfismál eflaust verða enn ríkari þáttur í að tryggja samkeppnisstöðu íslenskrar stóriðju. Að því mun ég koma betur í síðari ræðu hér á eftir. En Covid hefur skapað þessari atvinnugrein áskoranir eins og öðrum í kjölfar samdráttar á öllum sviðum á heimsvísu og uppsöfnunar birgða,

og með hækkandi verði í álframleiðslu. Herra forseti. Þegar við ræðum stöðu raforkumála á Íslandi þá blasir við að fókusinn er á breytta tíma og orkuskipti. Það er stóra viðfangsefnið núna. Rafbílavæðing, rafvæðing í samgöngum almennt, á landi, á sjó og í lofti, er á fullri ferð og á meginlandi Evrópu mun þurfa vetni til að mæta orkuþörf þar í stað jarðefnaeldsneytis. Allir flokkar sammæltust um orkustefnu til ársins 2050 þar sem miðað er við að Ísland verði búið að losa sig við allt bensín og allar olíur það ár. Það er stór breyting

Á opnum fundi Landsvirkjunar í gær um nýja möguleika til nýtingar orku í framtíðinni, ræddi Haraldur Hallgrímsson, viðskiptaþróunarstjóri fyrirtækisins, um orkuskipti með grænu vetni sem raunhæft og spennandi verkefni fyrir okkur, spennandi tækifæri. Tæknin til framleiðslu, dreifingar og notkunar á vetni er að verða samkeppnishæf. Framleiðsla á grænu vetni þarf hagkvæma, endurnýjanlega raforku í umtalsverðu magni og við eigum þá orku til. Það er augljóst að orkuskipti af völdum vetnisvæðingar geta skapað mikinn gjaldeyri og farið langleiðina með að gera landið okkar kolefnishlutlaust. En við erum ekki ein um að velta fyrir okkur vetninu. Við ættum samt að geta framleitt það á hagkvæmari hátt en flestir aðrir og þannig verið meðal fyrstu þjóða til að losa okkur við jarðefnaeldsneytið. Svo er það hitt, að eftirspurnin eftir vetninu vex hratt. Talið er að hún muni verða komin í 20 milljón tonn árið 2050 í Norður-Evrópu einni. Víða á meginlandinu er ekki hægt að anna eftirspurn með innlendri framleiðslu og hér ætti að vera risatækifæri fyrir okkur að byggja upp nýja útflutningsgrein og hafa um leið jákvæð áhrif á umhverfið. Það eru virkilega spennandi tímar fram undan og það er mikilvægt að við fylgjumst með þeim tækifærum sem eru í framtíðinni vegna þess að nú er tími til að spila sókn en ekki vörn þegar kemur að þátttöku okkar í þessum málum til framtíðar.

Það er eiginlega mest spennandi framtíðarsýn sem við höfum. Við gætum verið með stóriðju sem væri gífurlega vistvæn, eða smáiðju.

Við erum í sérstakri aðstöðu hér til þess að vera í forystu um að gera þessa hluti. Það sem er mest spennandi í þessu er framleiðsla á vetnisbílum. Og hvernig fer framleiðslan fram? Jú, þeir eru að búa til vetnismótor til að framleiða rafmagn til að knýja bílinn áfram.

Herra forseti. Ég staldraði við nokkur atriði í máli hv. þm. Bergþórs Ólasonar. Hann sagði að auðvitað vildi hann ekki að Ísland væri að selja orkuna sína á útsöluprís. En það vill svo heppilega til að núna í morgun aflétti Orkuveita Reykjavíkur trúnaði af einum orkusölusamningi sínum við Norðurál sem er ekki eldri en frá 2008. Þar kemur í ljós að fyrir þessa orku, sem er um 11% af því sem Orkuveitan framleiðir, fást ekki nema 2.500 kr. fyrir hverja megavattstund. Það er útsöluprís og það er þess vegna sem verður að endursemja þessa raforkusamninga. Fyrirtæki sem standa ekki undir því eru bara of veik. Annað sem var rauður þráður hjá frummælanda málsins var að það væru miklar takmarkanir á orkuvinnslu í stefnu núverandi ríkisstjórnar. Það er bara della.

Hvaða orkusvelti sér þingmaðurinn fyrir sér í stefnu ríkisstjórnarinnar þarna? Nú, eða í hálendisþjóðgarði með sínum 15 virkjunum sem dreifa sér eins og gatasigti á og við þjóðgarðinn? Hvað er verið að bremsa þar? þar? Varðandi alþjóðlega samhengið þá skulum við ekki gleyma því að við erum hluti af alþjóðlegu viðskiptakerfi með losunarheimildir þar sem komið var til móts við álver og aðra stóriðju með svokölluðum lekalista. Þessi iðnaður fékk gefins losunarheimildir en það hefur verið að trappast niður á undanförnum árum. Það er þróun sem við eigum að standa keik með og styðja. Ef það þýðir að fyrirtæki flytji til annarra ríkja

Þetta eru auðvitað þættir sem þarf að ræða núna og við verðum að átta okkur á með hvaða hætti við getum stutt við að þessi fyrirtæki geti verið öflugir aðilar á vinnumarkaði og áfram mikilvægustu orkukaupendur Landsvirkjunar og orkufyrirtækjanna sem eru okkur svo gríðarlega mikilvæg. Enn er staðan sú, eins og við þekkjum, að kaupendur áls t.d. virðast ekki vera tilbúnir að borga umframgjald eða premiu

Samkeppnishæfni Íslands er að breytast á ótrúlega miklum hraða. Verð á umhverfisvænum orkugjöfum er að lækka úti um allan heim, sér í lagi á sólar- og vindorku sem breytir allri samkeppnishæfni Íslands á örskömmum tíma. Sem dæmi hafa vindorkugarðar í sjó í Norður-Atlantshafi nú þegar lækkað raforkuverð á því svæði og áætlað er að lækkunin muni nema um 60% samkvæmt færustu sérfræðingum. Árið 2030 er á næsta leiti og fjölmörg lönd hafa sett sér gríðarlega metnaðarfull markmið varðandi samdrátt í útblæstri það ár miðað við árið 1990. Það er því miður dapurleg staðreynd að Ísland er ekki í hópi metnaðarfyllstu landa þegar kemur að viðmiðum í samdrætti í útblæstri, en þar skipta stóriðja, iðnaður og samgöngur langmestu máli. Það þarf nauðsynlega nýja nálgun í raforkuframleiðslu okkar Íslendinga og þar skiptir öllu máli að hugsa skapandi, vera óhrædd við hraðar breytingar og að halda ekki í horfna tíma. Herra forseti. Loftslagsváin er stærsta viðfangsefni okkar tíma og komandi kynslóða. Orkukerfi heimsins

Í orkustefnu fyrir Ísland, sem kynnt var og lögð fram í október síðastliðnum, eru mörg góð viðmið þegar kemur að umhverfismálunum og loftslagsmálunum, en orkustefnan veigrar sér líka við að takast á við erfiðar og krefjandi pólitískar spurningar á borð við stöðu og framtíð stóriðjunnar eða möguleika á útflutningi á raforku. Það verður að vera til skýr stefna um framtíð stóriðjunnar til að við sjálf höfum stjórn á aðstæðunum sem eru að breytast í framleiðslu raforku en ekki erlend stórfyrirtæki á borð við Rio Tinto. Eins og við sáum nýlega því að hótað að leggja niður álverið í Straumsvík með nánast einu pennastriki. Skýr stefna og sýn stjórnvalda í málefnum stóriðju er ekki bara nauðsynleg út frá stöðunni í loftslagsmálum heldur líka út frá atvinnustefnu. Við þurfum að undirbúa sköpun nýrra, grænna starfa í landinu

það skili okkur sem allra mestum ávinningi og virði. Sem betur fer hefur stefnan breyst hvað það varðar því að allt of lengi höfum við fylgt þeirri stefnu, eða fylgdum, að stór hluti auðlindanýtingar og þess arðs sem við fengum fyrir hana væri tengdur framleiðsluverði einnar vöru.

Áhugi á grænni orku er að aukast og hann mun aukast enn meira. Við búum við ótrúlega mikil tækifæri sem þjóð í því samhengi.

sú uppbygging sem skapa mun flest störf fyrir okkur sem opnum augun fyrir nútímanum. Þetta er markmiðið: Hvernig fáum við sem mest út úr okkar auðlindum? Það er með grænni uppbyggingu.

Ég myndi segja að við þyrftum í auknum mæli að horfa til þess að vera með sveigjanlega smáiðju, umhverfisvænar lausnir og hagkerfi sem þjónar hagsmunum bæði lítilla og stórra fyrirtækja á jafnræðisgrundvelli, en að ekki sé endalaust verið að hygla stórum fyrirtækjum og endalausum þörfum þeirra. Ekki síður þarf að þjóna hagsmunum samfélagsins í heild. Ef við horfum á 20. öldina þá var hún ein stór og viðstöðulaus brunaútsala á náttúrunni úti um allan heim,

Ég hvet hv. þingmenn og aðra til að kynna sér það sem við setjum fram í þeirri tillögu vegna þess að hér á landi er þörf á iðnaðarstefnu, ekki stóriðjustefnu heldur iðnaðarstefnu, stefnu um það hvernig framleiðslutækni og atvinnuuppbygging eigi að fara fram, hvernig hún eigi að vera sjálfbær, hvernig hún eigi að virka. Staðan er sú að Ísland er í dag ekki með neina iðnaðarstefnu heldur fullt af ólíkum stefnum sem ríma ekki hver við aðra og snúa að vissum þáttum atvinnumála án þess að nein heildstæð mynd sé af því hvernig við viljum að þetta land verði.

Í seinni ræðu minni um stöðu stóriðjunnar ætla ég að einblína á að til framtíðar álít ég samkeppnishæfni íslenskrar stóriðju liggja í áframhaldandi framförum í umhverfismálum, áframhaldandi grænni nýsköpun, grænni tækniþróun og símenntun starfsfólks. Öll þurfum við að róa að sama marki, að draga úr kolefnislosun í heiminum. Íslensk stóriðja hefur aðgang að hreinni orku og mikilvægt er að hún hafi það áfram. Þar fyrir utan eru mörg tækifæri til að draga úr losun kolefnis frá stóriðju. Það eru frábærar fréttir að vel gangi með þróun tækni sem veldur stökkbreytingu við að draga úr losun kolefnis frá álverum, það er a.m.k. miklu framar mínum vonum þó að ég hafi fylgst spennt með í nokkurn tíma. Alcoa og Rio Tinto hafa verið leiðandi í þróun svokallaðra óvirkra rafskauta en notkun þeirra verður til þess að kolefnislosun við rafgreiningu súráls hættir. Þess í stað losnar súrefni samhliða því að álið er losað úr súrálinu en enginn koltvísýringur fer út í andrúmsloftið. Gert er ráð fyrir að þessi tækni verði nothæf strax árið 2024 með henni mætti minnka losun koltvísýrings á Íslandi um allt að 30%. Það er einstök staða á heimsvísu. Þar fyrir utan er markvisst verið að leita leiða til að hreinsa koltvísýring úr afgasi verksmiðja og binda það í bergið með Carbfix-aðferðinni en hafnar eru tilraunir við niðurdælingu kolefnis. Þá eru uppi hugmyndir um lofthreinsiver

Sem betur fer, segi ég, en ég veit að það getur verið að aðrar skoðanir séu uppi hér í þingsal. En þá er að leita annarra kosta vegna þess að þetta er staðan sem við stöndum frammi fyrir.

Því til viðbótar gerir hröð framþróun í raforkugeymslu vindmyllur að enn sterkari valkosti. Árstíðabundnar breytingar á vindafari hafa minni áhrif en ella. Þetta þarf að skoða til hlítar og er raunar verið að skoða vel, m.a.

njóta samkeppnisforskots, sem felst í því að við höfum ódýra, græna, sjálfbæra orku hér um ókomin ár. Í ljósi þessarar stöðu

Eins og ég sagði í síðustu ræðu minni þá fagna ég stóriðju og smáiðju í framleiðslu á vetni. Ég vil bara benda öllum á að það er frábær grein í Bændablaðinu um vetni, í nýjasta blaðinu, og m.a.s. krossgáta í kaupbæti.

Rafhlöðurnar eru gífurlega mengandi við framleiðslu og gífurlega mengandi að endurnýta þær. En í vetnisbílum verður bara vetnismótor sem knýr smárafhlöðu sem síðan

samfélaginu öllu. Gjaldeyrissköpunin, öll þau fyrirtæki sem verða til og sinna þjónustu við þessi stóru fyrirtæki — það eru allt lykilatriði í því að samfélagið okkar geti virkað

slíkum. Við verðum að hafa það í forgrunni að gæta vel að þeim mikilvægu eggjum sem við eigum um leið og við, eins og hæstv. ráðherra kom inn á, reynum að fjölga eggjunum í körfunni, en ekki á kostnað þeirra sem fyrir eru.

mikilvægur grunnur sem hefur fært okkur mjög margt og þetta snýst um að byggja á þeim grunni. Við sóttum í raun stóriðju á sínum tíma og við byggðum flutningskerfi sem við hefðum ella ekki getað gert þá. Við bjuggum til mjög verðmætar gjaldeyristekjur sem minna var af á þeim tíma en er í dag. Ekki má gleyma öllum þeim umsvifum sem þessum fyrirtækjum fylgja, þ.e. allri annarri þjónustu, þeim fyrirtækjum sem þjónusta þessi fyrirtæki og störfunum sem þar verða til. Það má líka halda því til haga og gleyma því ekki að við getum ekki rætt um stóriðju annars vegar og svo nýju tækifærin hins vegar heldur erum við að hluta til með ákveðið forskot í nýju tækifærunum einmitt vegna sögu stóriðju hér,

Menn eru að leita leiða til að minnka losun, búa til frekari verðmæti, endurnýta þá orku sem verður til, hvort sem það er að endurnýta í glatvarma, að verið sé að þróa þessi nýju

Þetta snýst um að fjölga eggjum í körfunni. Við höfum forskot og við viljum halda því. Við viljum stimpla okkur inn og það er ekki þannig að við getum verið

taka málið af dagskrá heldur var það bara sett á bið, eins og fram kom á sínum tíma, til þess að gestakoman sem óskað var eftir ætti sér stað.

til að taka inn gesti og halda fundi um þetta tiltekna mál. Ég man alla vega ekki eftir því að slíkt hafi átt sér stað, en ég get auðvitað alls ekki fullyrt um það. Það má vel vera að slíkt hafi verið gert en ég tel bara

það hvernig skilið var við málið 7. desember hefði ekki verið uppfyllt með þeim fundi sem haldinn var 8. desember.

En málið var aldrei kallað inn í nefndina. Því var eingöngu frestað og það er hægt samkvæmt þingsköpum að ræða mál í nefnd þótt það sé ekki tekið inn í nefndina úr umræðu. Ég er margbúin að boða það að málið verði tekið inn milli 2. og 3. umr. þar sem við fjöllum um þessa gestakomu enn frekar og getum fengið fleiri gesti, ef óskað verður eftir því, og komið þá með framhaldsnefndarálit.

Stutta sagan er sú að þótt ég hafi tekið til orða með tilteknum hætti, og það hefði mátt skilja mig þannig, þegar ég talaði um að málið gengi til nefndar, þá var það ekki svo. Það sést bæði af umfjöllun nefndarinnar sjálfrar og hvernig hún skildi við málið og upplýsingum um það, þar sem rætt var í lok fundar um að málið kæmi aftur til nefndarinnar milli 2. og 3. umr. og það hefði verið undirbúið og starfsmenn nefndarinnar undirbúið skoðun á málinu milli 2. og 3. umr. En það sem mestu skiptir er að stöðu málsins var ekki breytt í skráningarkerfi Alþingis. Það er gert gangi mál aftur formlega til nefndar. Sé því vísað til nefndar, þó svo að það sé í umræðu, þá breytist staða þess í skráningarkerfi Alþingis. Undir málinu má alltaf sjá stöðu þess á hverjum tíma.

hversu mikið það skiptir máli í dag að kynin séu að vinna saman að því að búa hér til öflugt atvinnulíf. Það var mjög áhugavert að sjá hve margar konur eru frumkvöðlar og þær hafa búið til heilmikinn rekstur í kringum hugmyndir sínar.

þingmönnum að þetta snertir svolítið prinsipp sem við erum með í stjórnarskránni okkar, þ.e. eignarréttinn, rétt einstaklinga til að búa til fyrirtæki og eiga öflug fyrirtæki. Við ætlum hins vegar að segja að ef þeim gengur ákveðið vel, ef þau stækka, þá þurfi að uppfylla ákveðnar reglur sem ríkið setur og ætlar að grípa inn í hugmyndafræði þeirra um fyrirtækið

„Í vinnu nefndarinnar kom fram að við vildum vinna þetta lengra og fá frekari upplýsingar til að ræða í nefndinni.“ Af hverju var það ekki gert

Þá fer hann yfir lagasetningu í öðrum löndum og segir, með leyfi forseta: „Þá þarf að rekja áhrif samsvarandi lagasetningar í þeim löndum sem við berum okkur iðulega saman við og lýsa kostum og göllum þeirra leiða sem til greina koma.

þar sem var einmitt velt upp þessu mikilvæga atriði sem fleiri þingmenn hafa einnig velt upp, rétti fólks til að haga sínum eignum eins og það telur best.

hafa þeir flokkar sem skipa hana ásamt sósíalistunum ekki staðið sig í því að standa vörð um réttindi einstaklinga og borgaraleg réttindi, finnst mér. Þetta mál er einmitt af þeim toga.

Einhvern veginn er það þannig að þegar við viljum ná einhverjum hlutum í gegn, herra forseti, þá dettur mönnum yfirleitt fyrst í hug einhver refsing. Það á að hækka

einhvern veginn að hverfa frá þeirri hugsun að þetta sé einkafyrirtæki eða réttur eiganda fyrirtækisins til að ráðstafa eign

Eru menn sammála því að skrúfa hér fyrir að menn geti haft ákveðnar skoðanir þó að okkur þyki þær ömurlegar og hryllilegar og getum ekki samsamað okkur með þeim, hvort sem það er varðandi

Ríkisvaldið á að mínu viti fyrst og fremst að búa til einhverja umgjörð þar sem okkur eru tryggð ákveðin réttindi og slíkt. Við eigum svo að fá frelsi til að starfa innan þeirra réttinda. Að sjálfsögðu

og þar fer hann sérstaklega inn á að það geti verið réttmætt að setja skorður eins og þessar séu málefnaleg sjónarmið fyrir hendi, þar á meðal sjónarmið um meðalhóf.

En sömuleiðis finnst mér eins og það hafi farið svolítið fram hjá umræðunni að búið er að reyna að setja lögin án þess að hafa þau ákvæði sem frumvarpið boðar. Þannig að frumvarpið er að bregðast við þeirri staðreynd, og það er staðreynd, að gildandi lög án ákvæða eins og þessara hafa ekki virkað. Meðalhóf snýst um það að ganga ekki lengra en þörf er til að ná ákveðnum markmiðum, mjög mikilvægt grundvallaratriði í íslenskri löggjöf. Ég tek alveg heils hugar undir að það þurfi að fullnægja sjónarmiðum um meðalhóf. Ég bara fæ ekki séð hvernig þeim er ekki fullnægt með þessu

fyrir því hversu stórt og valdamikið fyrirtæki getur verið í hlutfalli við önnur. Eins manns fyrirtæki og 50 manna fyrirtæki eru ekki bara ólík að stærð, þau eru ólík að eðli vegna stærðarmunarins. Þetta á ekki við um manneskjur. Við erum kannski

gagnvart hvert öðru og í þeim tilfellum sem við erum það ekki trúi ég á það að við eigum að jafna þann aðstöðu- og valdamun því að ég trúi á valddreifingu og jafnrétti. Þegar kemur að fyrirtækjum sem eru mjög stór, og við erum að tala um 50 manna fyrirtæki eða meira sem eru að mínu mati stór á íslenskan mælikvarða, þykir alveg réttlætanlegt að setja skorður eða refsingar, má kalla það, til þess að þau framfylgi lögum sem er búið að setja, þegar það liggur fyrir að þau lög virka á þau félög sem, fyrirgefið orðbragðið, virðulegi forseti, drattast til að laga sín mál.

Hæstv. forseti. Það er óhjákvæmilegt að byrja á að nefna meðferð þessa máls sem hefur verið mjög furðuleg.

sem hann lét falla í pontu þann 7. desember um hvernig meðferð málsins yrði háttað. Þá gerðu þingmenn ráð fyrir því að málið færi inn til nefndar á meðan á 2. umr. stæði til að hægt væri að bregðast við þeim fjölmörgu athugasemdum sem komið hefðu fram og göllum á málsmeðferðinni. Það virðist ekki hafa verið gert. Það var haldinn einn skyndifundur daginn eftir í nefndinni en afraksturinn af honum var enginn og það hefur ekkert verið kynnt fyrir þingmönnum að meiri hlutinn hyggist gera nokkrar lagfæringar á þessu máli í framhaldi af þeim fundi. Svo dúkkar málið allt í einu upp aftur, enn jafn gallað og það var þegar ástæða var talin til að setja það í nefnd til lagfæringar. Ég ætla að byrja á því að víkja aðeins að einni af grundvallarspurningunum um þetta mál, spurningunni um hvernig það samrýmist stjórnarskrá. Þetta kom til umræðu strax þann 7. desember og svo aftur í gær en einn fárra þingmanna sem hafa talað fyrir þessu máli, hv. þm. Bryndís Haraldsdóttir, flutningsmaður málsins ásamt öðrum,

nema úr gildi lögin sem sett voru um þessi mál fyrir um áratug síðan. Hún taldi engu að síður réttlætanlegt að slíkt mál, sem vafi leikur á á að standist stjórnarskrá, yrði þróað með þeim hætti að refsingar yrðu auknar við því að fylgja ekki leiðbeiningum. Mál sem menn treysta sér jafnvel ekki alveg til að fullyrða að standist stjórnarskrá en treysta sér til að leggja til og berjast fyrir auknum refsingum fyrir það að fylgja ekki málinu.

með leyfi forseta: „Þá liggur beinast við að spyrja hv. framsögumann hvort það hafi verið farið í einhverja rannsókn við meðferð þessa máls á því af hverju það sé nú, hverju það sæti að fyrirtæki uppfylli þetta ekki og hvort þeirri spurningu hafi verið velt upp hvort það geti verið þannig, það sé einhver möguleiki á því að ástæðan fyrir því að ekki öll fyrirtæki uppfylla þetta sé sú að þau hreinlega geti það ekki.“ Hv. þingmaður veltir þessu fyrir sér áfram og bendir á það sem ég var að koma inn á áðan, hversu undarlegt það sé að auka refsingar við einhverju sem menn geta jafnvel ekki uppfyllt, svo ekki sé minnst á vafann sem leikur á því að þetta standist stjórnarskrá. Ég hef einmitt velt því mikið fyrir mér hvernig í ósköpunum

eins og ég gerði í gær og ætla bara að halda áfram með sama dæmið. Þar nefndi ég ímyndað fyrirtæki sem fimm ungar konur hefðu stofnað eftir háskólanám um hugmynd sem þær fengu. Þær áttu jafnan hlut í þessu fyrirtæki, 20% hver. Gefum okkur nú að hver þeirra seldi 5%

Þá eiga stofnendurnir fimm samtals 75% í fyrirtækinu, nýju hluthafarnir, litlu hluthafarnir 25%. Hvað gerist svo þegar haldinn er aðalfundur og konurnar fimm, stofnendur fyrirtækisins, konurnar sem byggðu það upp, vilja eðlilega allar sitja í stjórn? Það er kosið en einungis þrjár þeirra mega sitja í stjórninni. Fyrir vikið fær þá væntanlega 1% hluthafi sem bauð sig fram sæti í stjórn ef hann er karl og annar karl með 1% kemur í stjórnina líka. Við erum þá komin með stjórn í fyrirtækinu þar sem stærstu eigendurnir, tveir þeirra a.m.k., mega ekki sitja í stjórn og stýra fyrirtækinu en þeir sem eiga bara 1% komast inn í stjórn eingöngu vegna þess af hvoru kyninu þeir eru. Þróum þetta svo aðeins áfram. Segjum sem svo að það færi svo illa í þessu fyrirtæki að það kæmi upp grundvallarágreiningur, deilur um hvernig fyrirtækið ætti að starfa og einn eigendanna vilji fara allt aðra leið en hinir, fara í áhættusamar fjárfestingar, reka framkvæmdastjórann og breyta fyrirtækinu í grundvallaratriðum. Þá gæti væntanlega þessi eini eigandi, einn af fimm, samið samið við tvo af litlu hluthöfunum, karlkyns, sem hvor um sig á 1%, um að taka yfir stjórn fyrirtækisins. Svoleiðis að þessi eina af fimm sem vill gjörbreyta fyrirtækinu fær sitt stjórnarsæti,

Þá er staðan orðin sú að hluthafar með 17% hlut í fyrirtækinu eru búnir að taka yfir stjórn þess í andstöðu við 83%

því að fyrirtæki í okkar samfélagi eiga að starfa lýðræðislega í samræmi við eignarhlut. En hér hef ég nefnt tvö dæmi. Það mætti nefna fjölmörg önnur dæmi auðvitað um hvað svona inngrip getur haft í för með sér, tvö dæmi um það hvers vegna þetta er órökrétt, ólýðræðislegt og vegur að grunngildum eins og eignarrétti. Svo má velta því upp hvers konar jafnrétti felist í því, svo ég taki annað ímyndað dæmi, ef það væru 700 stjórnarmenn í fyrirtækjum þessarar stærðar á Íslandi í allt. 700 manns sætu í stjórnum, 600 karlar en aðeins 100 konur. En stjórnarsætunum væri jafnt skipt milli kynja,

Er það jafnrétti, herra forseti, ef konur eru margfalt ólíklegri til að fá stjórnarsæti, gerast stjórnarmenn í fyrirtæki, en kynjahlutföllin eru engu að síður jöfn í stjórnum fyrirtækjanna? Þetta mál vekur upp svo margar spurningar

Hæstv. forseti. Við höldum hér áfram að ræða frumvarp til laga um breytingu á lögum um samvinnufélög, lögum um einkahlutafélög, lögum um hlutafélög og lögum um sameignarfélög. Við ræðum sérstaklega viðurlög vegna hlutfalls kynja í stjórn eða með öðrum orðum að festa sektarákvæði þannig að félög sem ekki uppfylla skilyrði um jafnt hlutfall kynja, karla og kvenna, í stjórnum félaga geti átt von á sektum sem geta numið frá 10.000 kr. á dag og upp í 100.000 kr. á dag. Þetta mál er lagt hér fram í þriðja sinn og við fyrstu framlagningu þess voru það tveir aðilar sem sendu inn sem sendu inn umsagnir, Félag kvenna í atvinnulífinu og ríkisskattstjóri. Þetta var árið 2018 og þá var hlutfall kvenna í stjórnum félaga með fleiri en 50 launamenn 28,8%,

Sem fyrr frá Félagi kvenna í atvinnulífinu. Það var frá Jafnréttisstofu, Kvenréttindafélagi Íslands og ríkisskattstjóra. Þá var hlutfall kvenna í stjórnum félaga 34,7%, þetta var árið 2019. Nú þegar málið er lagt fram í þriðja sinn eru umsagnir orðnar sjö, frá Alþýðusambandi Íslands, minnisblað frá atvinnuvegaráðuneytinu, umsögn frá Finni Sigurðssyni,

og ég ætla aðeins að nefna þá sem ekki sendu inn umsagnir, sem ekki svöruðu kallinu: Deloitte ehf., Ernst og Young

Félag löggiltra endurskoðenda, Kauphöll Íslands, KPMG, Kvenfélagasamband Íslands, Landssamtök lífeyrissjóða, Lögmannafélag Íslands,

Öll þessi félög fengu til sín umsagnarbeiðnir sem þau svöruðu ekki. Það vekur mann óneitanlega til umhugsunar um það hvort þessi félög séu það vel tengd að þau horfi á þessa tölu, 34,7% árið 2019, og áætli sem svo að þetta sé nánast í höfn og þess vegna hafi þau ekki sýnt málinu áhuga fram til þessa.

frá skrifstofu jafnréttismála í forsætisráðuneytinu, frá Jafnréttisstofu, frá Skattinum, frá Félagi kvenna í atvinnulífinu og frá Kvenréttindafélagi Íslands. Þetta má lesa í meirihlutaáliti nefndarinnar sem liggur frammi. frammi. Ekki er tiltekið að Stefán Már Stefánsson prófessor hafi komið fyrir nefndina en hann gerði það vissulega og auk þess er heldur ekki að finna umsögn hans

því að innleiða sektarákvæði í lögin og ég vel að trúa því að það sé vegna þess að ágætlega hafi gengið. Það kom einnig fram í máli hv. þingmanna hér í gær að umræðan um málið hefði haft þau áhrif að staðan er eins og hún er, sem sagt 34,7% árið 2019. Ég veit til þess að formaður atvinnuveganefndar er í þessum töluðu orðum að kalla eftir upplýsingum um hver staðan er núna. Það gæti skipt máli og ég vona svo sannarlega að talan hafi hækkað. Þetta sýnir okkur að það virðist virka að halda umræðunni lifandi.

og heldur ekki vegna þess að stjórnvöld hafi beitt einhverjum sérstökum hvötum til að ná þessum árangri. En það hefði samt sem áður þótt vænlegri kostur, eða mér hefði fundist það,

Það þótti gott að við gætum litið upp til þeirra fyrirtækja sem myndu innleiða þennan jafnlaunastaðal. Þetta átti að vera hvati en varð einhvers konar kvöð. Ég vel að kalla þetta kvöð því að smám saman munum við því miður sjá, eftir því sem við förum neðar í starfsmannafjölda fyrirtækja og stofnana, að það verður kostnaðarsamara fyrir þessi sömu fyrirtæki og þessar stofnanir að innleiða þennan staðal. Ég er alls ekki á móti jafnlaunastaðlinum. Ég var einmitt dálítið skotin í honum vegna þess að hann var hvati og það gerði mig dálítið stolta að ég vissi að það var áhugi hjá fyrirtækjum á að innleiða þennan staðal. Mig minnir reyndar að það hafi kostað tollstjóraembættið meira en hálfa milljón, ég held það hafi verið um 700.000 kr., að innleiða staðalinn hjá sér. Það er nú ágætlega stöndug stofnun og með þeim stærri hér á landi og sjálfsagt var tollstjóraembættið þá þegar með starfaflokkunarkerfi sem auðveldar verkið til muna því að þetta snýr að því að raða störfum í staðinn fyrir að horfa á persónur. Það er ákveðið hvaða verðmæti liggi í störfum þeirra sem vinna þau. hins vegar á minni fyrirtækin sem búa ekki yfir starfaflokkunarkerfi þá munu þau þurfa að leggja út í kostnað til að uppfylla þetta markmið laganna um jafnlaunastaðalinn og það verður þeim dýrt.

Það sem meira er, ég hjó eftir því að einn hv. þingmaður nefndi hér áðan að við værum að ræða um starfsemi sem væri með 50 launamenn og það væri ekki það minnsta,

Það mun sjálfsagt kosta, svona vottun kostar, og það er vissulega rétt að það er gott að fólk þurfi aðeins að kasta því inn aftur hvernig staðan er til að sjá hvernig hlutunum hefur undið fram. En ég vil samt benda á það núna, þegar við vitum að fyrirtæki, sérstaklega minni fyrirtæki, eiga í basli með öll sín gjöld af launum sem þau þurfa að greiða, að þetta bætist við. Mér liggur við að segja að nú gætu stjórnvöld búið til hvata inni í þessari kvöð og segja að fyrirtæki fái frest á greiðslu eða þá að þau sæki um eftir fimm ár aftur, en það er sjálfsagt önnur umræða. Ég vil samt halda því fram að hvati hefði verið ákjósanlegri og það hefði gengið hraðar með jafnlaunastaðallinn. Við vitum að fyrirtæki og stofnanir hafa sótt um fresti en því hefur verið frestað hvenær þessir sömu aðilar eiga að vera búnir að innleiða staðalinn. En gott og vel. Mér fannst bara mikilvægt að koma þessu að. Ég er ekkert á móti launajafnrétti en á sama tíma getur verið erfitt fyrir fólk að sækja sér launahækkun til vinnuveitenda. Það eru dæmi þess og ég gluggaði aðeins í tvær rannsóknir sem ég fann sem sýndu þá niðurstöðu að stjórnendur virðast skýla sér á bak við þessa jafnlaunavottun og vilja því ekki ræða launamál.

Ef við förum aftur í það sem við ræðum hér í dag, þá í nefndarálit meiri hlutans, og mér fannst dálítið kúnstugt að lesa þetta, með leyfi forseta: „Regla um tiltekið lágmarkshlutfall karla og kvenna í nefndum geti eðli málsins samkvæmt tæpast tekið til einstaklinga með skráningu hlutlauss kyns enda ólíklegt að sá hópur verði ýkja stór í samanburði við fjölda kvenna og karla. Hins vegar er þar lagt til að bætt verði við ákvæði sem kveði á um að reglan um lágmarkshlutfall kvenna og karla komi ekki í veg fyrir tilnefningar

spurði ég flutningsmann þessa máls út í þetta af því að mér finnst þetta snúið og ég geri mér grein fyrir að það getur verið erfitt að fara að búa til eina flokkunina enn til að jafna nú þannig að allir hafi rétt.

þau ákvæði laganna þar sem kveðið er á um hlutfall hvors kyns í stjórnum og að orðalag ákvæðanna verði uppfært, m.a. með tilliti til laga um kynrænt sjálfræði sem heimilar einstaklingum að skrá kyn sitt sem hlutlaust. Mér finnst þetta dálítið léttvæg afgreiðsla vegna þess að það er tekið til þess að þessi hópur sé ekki ýkja stór. Það er vissulega rétt. Konur voru einu sinni ekki heldur mjög margar sem sóttu í að verða settar í stjórnir félaga og hvað þá á opinbera markaðnum og þá er ég komin á þann stað að halda því áfram fram að þetta frumvarp, sem snýr að sektargreiðslum sem snýr að sektargreiðslum sérstaklega, er ekki alveg í takt við nútímann. Það eru þarna ákvæði um hlutlausa kynskráningu, við erum búin að samþykkja það með lögum, og þá finnst mér arfaslakt ef nefndin ætlar að afgreiða þetta mál með þessum hætti.

Ég er mjög ánægð með að heyra að nefndin ætlar að fá nýjustu tölur, hvort staðan sé enn þannig að hlutfall kvenna sé 34,7% eins og var árið 2019, þegar markmiðið er 40%. Mér finnst bara alls ekki gott að setja inn sektarákvæði. Ég hefði frekar viljað fá inn hvata til að ná þessu markmiði og í framhaldinu að það verði hvatar sem gera það að verkum að fyrirtæki sjái sér hag í að viðhalda jöfnum hlut kynjanna ef það á að vera markmið í sjálfu sér. Ég veit ekki alveg enn þá hvort mér finnist það finnist það eiga að vera það markmið sem skiptir öllu máli. Komandi úr skólastarfi þá veit ég að börn hafa sitt áhugasvið og þetta er ekki eins einfalt og fólk vill vera láta. Ég gef mig sem kona mikið út fyrir það að sinna velferðar- og uppeldis- og menntamálum, og því sem fólk kallar mjúku málin, meðan ég hef átta karla sem sjá um restina. Ég er mjög þakklát fyrir það vegna þess að ég hef minni áhuga á því. Þegar þingflokkurinn okkar var settur saman þá var algjörlega farið eftir óskum allra þingmanna um það í hvaða nefndum þeir vildu sitja. Það sem ég er kannski að enda á að segja hér er að við höfum mismunandi áhugasvið. Á sama tíma má það þó ekki vera þannig að eitt útiloki annað þannig að ég fagna því að þetta mál rati aftur til nefndar og vona að við náum skynsamlegri niðurstöðu.

Það hefur verið að breytast blessunarlega til hins betra seinustu árin og mörg okkar í geiranum hafa velt fyrir sér hvort það sé eitthvað við eðli hugbúnaðargerðar sem laðar meira að sér karlmenn en kvenmenn. Ég fæ ekki betur séð, bæði af samtölum við aðra í geiranum og líka með því að fylgjast með hvernig þessi góði bransi er að þróast í rétta átt, að það sem hafi verið fælandi hafi verið viðmótið sem konur fá og hafa fengið í þeim geira, viðmót sem karlarnir síðan, um leið og umræðan er opnuð, kannast alveg við og kvarta jafnvel undan sjálfir en af einhverjum ástæðum, líffræðilegum eða öðrum, virðast eiga auðveldara með að starfa undir.

hvort kynið á að vera hvar — nú er ég er komin í einhverja hugsun sem er kannski erfitt að ná utan um. En ég minnist þess þegar verið var að tala um konur og rafvirkjun sem dæmi. Þær hafa verið að hasla sér völl innan rafvirkjunar

umfram það ef karlar fara yfir í kvennastétt og er jafnvel litið á það þannig að þeir hljóti að vera eitthvað skrýtnir, að það sé eitthvað að þeim að vera að vinna svona störf, ég get nefnt leikskólakennara.

þar sem hlutverkin hafa talist hefðinni samkvæmt tilheyra einhverju kyni frekar en öðru, að það sé einmitt þar sem þarf að koma inn fjölbreytninni til að brjóta upp þessar staðalímyndir og brjóta upp

Viðkomandi þarf ekki endilega að vera forritari til að vera stjórnarmaður í hugbúnaðarfyrirtæki. Þetta eru eðlisólík störf. Það hjálpar ef viðkomandi hefur innsýn inn í það, kannski einhverja smáreynslu. En það þarf ekki að vera múrari til að vera í stjórn múrarafyrirtækis sem telur 50 manns Það þarf ekki að vera bókhaldari til að vera í stjórn bókhaldsfyrirtækis sem telur 50 manns eða fleiri, enda þykir mér alveg málefnalegt að láta þessi lög gilda um fyrirtæki af ákveðinni stærðargráðu af þessum ástæðum.

hvað hv. þingmaður er að segja, að við þurfum að brjóta hlutina upp til að fá fleiri hugmyndir og búa til frjórri jarðveg fyrir það sem myndi gagnast fyrirtæki eða félagi best.

opinbera, við erum að tala um fyrirtæki sem eru á frjálsum markaði og ég velti því fyrir mér hvort ríkið eigi að stjórna því hvernig kynjasamsetning stjórna þeirra félaga er

ef þú ert stjórnandi í fyrirtæki sem er með múrara í vinnu þá hafir þú nokkra hugmynd um í hverju það felst að vera múrari, frekar en ef þú kæmir bara og fengir stöðu í stjórn þess fyrirtækis á grundvelli kyns. Ég get ekki séð að það sé alfa og omega í því sem við erum að ræða, plús það að mér finnst ekki rétt að setja inn sektir. Ég vil frekar hafa miklu meira eftirlit ef við ætlum að feta þá leið að sjá til þess að hlutirnir verði í lagi áfram. Ég ítreka enn og aftur að við hljótum að bíða eftir þessum nýjustu tölum til að vita hver staðan er núna,